Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš. Zahvaljujem predsedavajući.Na samom početku, osvrnula bih se na primedbe koje su se mogle čuti i kada je bila organizovana javna rasprava, da se izborni uslovi ne menjaju u godini izbora. Rekla bih da to nije prvi put, kao što je i naveo naš predsednik poslaničke grupe.Mi smo to imali i 2000. godine da su se menjali izborni uslovi neposredno pred izbore, ali se ovde radi o tome da se izborni uslovi koji se menjaju, ne menjaju se u smislu da se otežavaju uslovi onima koji će izaći na izbore, nego naprotiv, olakšavaju se uslovi svima onima koji nameravaju da izađu na izbore.Kada je u pitanju lokal, mada ja dolazim iz sredine gde je na prošlim izborima, sve izborne liste su prešle cenzus od 5%, a ovo smanjenje izbornog cenzusa na 3%, doprineće sigurno tome da ne moraju da se prave neke koalicije, da će pojedine stranke i partije moći da izađu na izbore samostalno.Kada predlozi zakona koji se tiču učešća manje zastupljenog pola od 40% koje je predložila narodna poslanica Gordana Čomić, što svakako, kako i predsednica Skupštine rekla, jedan istorijski predlog u smislu da smo prihvatili predlog da bude na dnevnom redu od strane opozicije, po podacima zastupljenosti žena u parlamentu, naša zemlja se nalazi na 27. mestu, od ukupno 190 rangiranih zemalja.Kada je u pitanju indeks rodne ravnopravnosti, mi smo učinili značajni napredak, samim tim što na čelu Vlade imamo ženu, imamo četiri ministarke, imamo gotovo 40% i u ovom sazivu parlamenta,

23 opštine gde ne postoji ni jedna žena član opštinskog veća, a u 55 opština, i ovaj izborni cenzus koji je bio da između svaka tri kandidata mora biti jedan manje manje zastupljen pol, imamo sada zastupljenost, manje zastupljenog pola ispod zakonskog minimuma, verovatno iz razloga što zakonska odredba ne predviđa da kada mandat, bilo podnese ostavku, iz ličnih razloga ili zato što ode na neku funkciju, taj manje zastupljeni pol, da kažemo, ženu ili muškarca, ne zamenjuju opet istog pola osoba, pa dolazimo do toga da mi izađemo iz okvira tog zakonskog minimuma.Mogu da kažem da od kada sam ja u partiji, a od osnivanja sam u SPS, nikada nisam imala taj problem što sam žena. Godine 2009. partija me je kandidovala da budem prva žena predsednica Skupštine opštine Vrbas. Naš predsednik Ivica Dačić uvek je imao poverenja u svoje partijske drugarice, postavljao ih je na značajna mesta, od ministarskih do potpredsedničkih. Ovde su sa mnom i narodne poslanice koje su bile zamenika predsednika opštine, poput Danijele, Danica dr Bukvić je bila direktor Instituta na nefropatiju sa 38 godina i upravo iz tog razloga, kako je i naveo naš šef poslaničke grupe mi ćemo podržati ovaj predlog da se nađe 40% manje zastupljenog pola u ovoj situaciji i to se odnosi na žene.Ali, ispričaću jedan zanimljiv podatak. Godine 2013. kada su bili lokalni izbori u Vrbasu dogodilo se to, da u okviru naše koalicije koju su činili Jedinstvena Srbija, Partija ujedinjenih penzionera, SVM, da su tri koaliciona partnera delegirale žene. Mi smo došli u situaciju da smo u prva tri mesta imali žene i morali smo dodatno da se dogovaramo koja će se od žena povući, ne bi li ispoštovali odredbu manje zastupljenog pola.Ono što želim da istaknem još, da treba svi da se potrudimo, ukoliko izglasamo ovo u subotu 40%, a iskreno se nadam da ćemo da ćemo ono što je faktičko stanje u ovom parlamentu, gotovo 40% narodnih poslanica mi izglasati. Na nama koji odlučujemo u lokalu, prilikom predaje lista sa redosledom da vodimo računa da ova izmena ne dovede do toga da u budućnosti u lokalnim parlamentima imamo manje žena nego što smo imali do sada, sa ovom odredbom, da svaka treća mora biti žena. Zahvaljujem se. ima narodni poslanik gospođa Dubravka Filipovski.Izvolite. na 3% koji je podnela SNS je šansa za unapređenje političkog sistema u Srbiji, šansa za unapređenje izbornih uslova, ali i za veliki broj stranaka da učestvuju u izbornoj trci i uđu u lokalne i u republički parlament. Što je najvažnije, predlog ovog zakona je po mom mišljenju ključni za političku stabilnost u Srbiji koja je po mom mišljenju uslov svih uslova.Predlogom ovog zakona i zakona koji su usvojeni pred kraj ove godine, a tiču se unapređenja izbornih uslova u Srbiji, zapravo zapravo predstavlja sve ono što je Savez za Srbiju i tražio. Takođe, želela bih da istaknem da je i ovaj predlog zakona u skladu sa preporukama Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, da se u zemljama članicama usvoji izborni prag od 3%.Oni koji pokušavaju da opravdaju bojkot, nemaju međusobni konsenzus i na žalost kriju se iza stranaka ili pokreta koji su već odlučili da izađu, kao što je to, moram da kažem, Dragan Đilas koji se krije iza Pokreta „Jedan od pet miliona“. To građani moraju da znaju i da moraju da budu svesni pred ove izbore.Moram izbore.Moram da kažem za ovom govornicom da se u potpunosti slažem sa svakom rečenicom, sa svakom izgovorenom rečju prof. dr Dragoljuba Mićunovića o bojkotu izbora. Takođe, slažem se sa njim i o tome kako je definisao i dao i dao profil Boška Obradovića i moram da kažem, od strane pojedinih političara koji bojkotuju ove izbora je na delu jedan opasan pokušaj delegitimizacije izbora i moram da kažem legitimitet izbora određuju građani na izborima, a ne bilo koji pojedinac.Pre nego što se osvrnem u svojoj diskusiji na Predlog zakona o povećanju kvote od 40% za manje zastupljeni pol koji je predložila uvažena koleginica Gordana Čomić, želim da istaknem da su do sada ostvareni važni rezultati u oblasti rodne ravnopravnosti u Srbiji koji se prepoznaju koji se prepoznaju kako u većoj zastupljenosti žena, budući da su žene danas na mnogim važnim rukovodećim funkcijama u državi, tako i u većoj vidljivosti i osetljivosti celog društva za probleme sa kojima se suočavaju žene.Želim žene.Želim da vas podsetim da nas je 1991. godine u parlamentu Srbije bilo svega tri žene, da je do 2012. godine bilo 20% žena u parlamentu, po usvajanju kvote sistema od 33%, od 2012. godine nas ima preko 30%, da bi nas danas imalo 37,4%. Jačanje rodne ravnopravnosti je istovremeno i prilika da uhvatimo u korak sa najrazvijenijim zemljama sveta i da budemo deo savremenih tokova društvenog i ekonomskog razvoja. Zato je Predlog zakona o povećanju kvote na 40% manje zastupljenog pola koleginice Gordane Čomić veoma važan i predstavlja korak više u demokratizaciji Srbije i u borbi za rodnu ravnopravnost.Predlog ovog zakona je važan i zbog toga što u našoj zemlji još uvek postoje otpori da se žene u punoj meri uključe u društveno-ekonomske i političke tokove i da još postoje pojedinci u Srbiji koji smatraju da postoje neka muška zanimanja.Zato, svi postignuti rezultati kao i ovaj Predlog zakona o povećanju kvote na 40% moraju biti podstrek da ohrabrimo žene da se više uključe u politički život Srbije, da podstičemo solidarnost, koja po mom mišljenju za sve ove godine nije izostala, ali koja može da bude doslednija i intenzivnija, da se borimo protiv stereotipa, da podstičemo dijalog i da je od velikog značaja da dobijemo novi zakon o rodnoj ravnopravnosti.Naravno da nas i u narednom periodu čeka mnogo izazova vezano za zdravlje žena, za obrazovanje žena, za ekonomsko osnaživanje žena, za borbu protiv nasilja, za za podsticaje žene sa sela, osobe sa invaliditetom, za veću uključenost u politički život Srbije, dakle sve ono što su i naši ciljevi Ženske parlamentarne mreže.Na kraju moram da istaknem da se ja slažem sa predlozima koji su pojedine kolege i koleginice istakle, da mi u raspravi ovog zakona u pojedinostima moramo da pronađemo rešenje oko redosleda kandidata manje zastupljenog pola, najmanje iz dva razloga.Prvi razlog je da ne smemo da gubimo pozicije koje smo već stekli. Drugi razlog je da postoji određeno nepoverenje u određene političke stranke, pre svega na lokalu i one manje za koje se, po mom mišljenju, žene ne mogu izboriti da budu na primer u prvih pet ili šest.To je nešto što mi moramo da uradimo u raspravi o pojedinostima i što, jednostavno, javnost i 51 51 i nešto % žena u Srbiji očekuje od nas.Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege poslanici, poštovani predlagači, Srpska napredna stranka je predložila izmenu i dopunu zakona koja se odnosi na smanjenje cenzusa koje treba da predstavi uvođenje mira u jedan politički život u Republici Srbiji, jer, kao što vidite u zemljama u okruženju i u svetu, ulica nikada dobro ne donosi nijednoj zemlji.Šta to znači? To znači da sve naše predloge, nesuglasice, različita mišljenja treba zaista vratiti na ono mesto gde možete da suočite te različite stavove i izađete sa određenim političkim odlukama koje će biti u interesu svih građana Srbije i naravno, same države Srbije.Zbog toga imamo odgovornost kao svi učesnici u političkom životu Republike Srbije da donosimo takve odluke koje će biti u interesu budućnosti naše države, naše zemlje i naše dece.I ono zbog čega danas govorimo, u stvari, o ovom zakonu, to je da smo svedoci toga da je govor mržnje postao svakodnevnica u političkom životu Srbije i da taj govor mržnje nikada se ne zaustavi samo na govoru, već onda pređe određenu granicu, pa smo imali prilike da vidimo i motorne testere u RTS-u i fizičke napade na predsednicu parlamenta i fizičke napade na novinarke. Znači, ulica ne sme da bude mesto gde će se suočavati različiti politički koncepti.Upravo zbog toga je ideja SNS i gospodina Vučića bila, na osnovu svih onih razgovora i dijaloga gde smo pristali i kao predstavnici stranke i sa nevladinim sektorom i sa opozicijom da razgovaramo, i sa predstavnicima Evropskog parlamenta, je u stvari da jednostavno vratimo tamo gde možemo da damo najveći svoj doprinos kao politički akteri.Ideja o bojkotu ovim zakonom, sada, jednostavno ne postoji, zato što postoji samo strah onih da neće moći da dobiju uporište u narodu od 3% i da neće moći uopšte da pređu taj cenzus od 3% i jednostavno imaju svoje predstavnike u parlamentu.

koji je bio nosilac objedinjavanja određenih političkih opozicionih stranaka i nosio te svoje proteste svake subote koji su se, naravno, smanjivali i dovodili dovodili do toga da sve manje i manje građana podržavaju takav vid protesta jer je pokazao da taj govor mržnje upravo ide ka tome da pređe tu granicu, sada zaista na krajnje odgovoran način pristupio tom problemu da li izaći na izbore ili ne i odlučio da izađe na izbore.Na kraju krajeva, svedoci smo toga da i takvi pokreti koji izlaze na izbore dobijaju određeni broj glasova, dobijaju određene predstavnike ovde u parlamentu, čije mišljenje zaista možete da vidite i građani, na kraju krajeva, sude o tom mišljenju.Ja ću vas podsetiti, "Dosta je bilo" je pokret koji se javio na izborima i dobio određeni broj svojih predstavnika ovde koji su, naravno, posle toga se podelili u određene političke klubove i određene političke stranke. Neki su i dalje ostali kao politički pokreti, a neki su išli u formiranje stranaka i to je ono što u stvari politički život Srbije pokazuje da sve teče, sve se menja, ali ona konstanta koja ostaje je upravo Srpska napredna stranka sa svojom politikom, kao jedna odgovorna stranka koja treba da nosi državnu politiku i koja pored svih pritisaka koje ima, i pored svih problema koje ima i koje rešava, jednostavno ostaje dosledna tome da je zaista otvorena za dijalog sa svim političkim akterima u društvu.Ja ću vas podsetiti da politički sistem definisan našim Ustavom predstavlja i zasniva se i na demokratiji i na pravima manjina i na socijalnoj pravdi, ali se zasniva i na onome što je jako važno, a to je sam izborni sistem, koji treba da da zaista ono što je realna situacija u društvu, da se preslika kroz određene mandate poslanika ovde, koji će zastupati interese tih ljudi koji su glasali za njih.Znači, mi se zalažemo da zaista programi, politički programi dođu ovde u Skupštinu i da na osnovu toga možemo da razgovaramo. Znači, ne pojedinci, ne oni koji kao Dragan Đilas kupe određene poslanike pa postanu kao određene političke stranke koje su zastupljene u parlamentu, ne kao gospodin Jeremić, koji je takođe kupio jednu stranku Miroslava Aleksića da bi ovde čuli njegove političke programe, koji su inače programi koje su oni odavno zastupali ranijih godina, ali sada, jednostavno, koji su doživeli debakl kod birača u Republici Srbiji, ali su doživeli i debakl debakl kroz rezultate njihove spoljne i unutrašnje politike. Jer, da toga nije bilo, danas ne bi morali o Kosovu da razgovaramo u EU, nego bi razgovarali u Ujedinjenim nacijama i o mnogim drugim pitanjima ne bi imali ovakav način razgovora sa međunarodnom zajednicom.Izborni sistem u Republici Srbiji do 1990. godine je bio delegatski sistem, onaj o čemu smo imali prilike da čujemo, unutar jedne partije. Od 1990. godine je bio većinski, znači, na svako izborno mesto se biralo većinskim principom, koji kandidat dobije najviše glasova, taj pobeđuje, odnosno, ukoliko ima drugog kruga, ukoliko ne postigne 50%, onda pobeđuje onaj koji ima više glasova.Od 1993. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije imamo devet izbornih jedinica, sa cenzusom od 5%. Godine 1997. imamo 29 izbornih jedinica, takođe sa istim cenzusom od 5% i 2007. godine imamo jednu izbornu jedinicu, kao Srbiju, sa takođe cenzusom od 5%.Inače, 2015. godine CESID uradio jedno istraživanje, zajedno sa USAID-om, gde su inače dali predlog promena izbornog sistema, gde su pokazali da ukoliko bi, recimo, izbore posmatrali 1993. godine, gde je bilo devet izbornih jedinica sa cenzusom od 5%, a da je Srbija bila jedna izborna jedinica, da bi rezultati izbora, rezultati poslaničkih predstavnika u parlamentu bio potpuno drugačiji. To važi i za one iz 1997. i 2007. godine.Znači, šta vi dobijate određenim matematičkim analizama? Dobijate da metod raspodele kandidata utiče direktno na sastav parlamenta. Samim tim dobijate potpuno drugačiji politički milje predstavnika u parlamentu. Sa ovim cenzusom od 5% utvrđeno je da 1,5 miliona ljudi, glasača, gube svoje predstavnike u parlamentu, zato što ne mogu da dostignu taj cenzus od 5%.Na današnjoj situaciji kad pogledate istraživanja vi možete da vidite da jedine dve stranke koje sigurno prelaze taj cenzus su u stvari Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije. Time, u stvari, stvaramo jednu veliku prepreku za demokratizaciju u društvu i ponovo bi došli u problem da neko govori o tome kako jednostavno SNS ne želi da demokratizuje društvo i ne želi da čuje različito mišljenje.Zato i jesmo pristali letos da učestvujemo u dijalogu. Zato i jesmo kroz taj dijalog, iako je Savez za Srbiju pobegao odmah sa tih pregovora, jer je video da postoji otvorena politička volja i želja da zaista demokratizujemo društvo, da unapredimo sam izborni sistem.Šta

Ta četiri zaključka se odnose da obuka samih instruktora koji će raditi dalje obuku biračkih odbora mora da bude pre samih izbora. I to je Republička izborna komisija već završila. Obučila je 539 instruktora koji će dalje raditi sa ljudima koji su u biračkom odboru, da omogući pristup svim zainteresovanim subjektima da vide i izborni materijal i zapisnik sa biračkih mesta i nakon izbora i, na kraju krajeva, da omogući da se sa određenim procedurama definiše tačno kako će izgledati pristup domaćih i stranih posmatrača. Znači, i nevladinog sektora i onih međunarodnih posmatrača koji dolaze iz različitih međunarodnih organizacija koji će prisustvovati ovom izboru.Samim tim, mi smo podigli lestvicu kada govorimo uopšte o sistemu na koji način se odvija sam izborni proces, pogotovo u tom danu, ali šta smo dobili još kao rezultat tih pregovora? Znači, izmenu četiri zakona koje smo već imali ovde u parlamentu, kojim u stvari mi smo stali na put tzv. „funkcionerskoj“ ograničili tu „funkcionersku“ kampanju, stali smo na put korišćenju javnih sredstava u vreme kampanje koje jednostavno se odnosi i na određene funkcionere na određenim mestima i dali smo mogućnost da ojačamo ulogu Agencije za borbu protiv korupcije, koja suštinski je najvažnija agencija i najvažnija institucija u vreme izbora i posle izbora.Zbog toga kaže da je i gospodin Aleksandar Vučić i SNS napravila jedan veliki, demokratski iskorak kada govorimo o unapređenju samog ovog procesa i vraćanju političkog života na mesto gde mu stvarno to pripada.Smanjenje cenzusa, inače, daje veliku mogućnost da veliki broj političkih stranaka, pokreta, učestvuje u ovom samom postupku i jednostavno da izborni sistem koji, inače, smo mi nasledili od 5% sada menjamo baš onako kako je jednostavno to karakteristika svih razvijenih država.Samo ću vas podsetiti da onaj deo opozicije koji želi da poziva na bojkot građane Srbije pokazuje da želi da obori određeni legitimitet samih izbora kroz samu izlaznost.Reći ću vam još nešto, izlaznost, kada gledate razvijene države unutar EU, pokazuje, recimo, u brojkama da je, kada su bili izbori za Evropski parlament 2014. godine, negde do 16 časova, izlaznost u Nemačkoj bila svega 24%, u Francuskoj 34%,

vlasti, u smislu preuzimanja DOS-a u odnosu na prethodni režim, tada je izlaznost bila 72%. Godine 2014. izlaznost je bila 53%, 2016. godine 56%, 2017. godine 55%.Šta nam ovo govori? Ovo nam govori da su građani Srbije vrlo odgovorni i žele da učestvuju u političkom životu Srbije, žele da daju svoj sud o tome kako političke stranke, pokreti, nosioci bilo kog političkog programa jednostavno se ponašaju na političkoj sceni Srbije i kome veruju da daju poverenje da će u budućnosti moći da zaštiti njihove interese.To je jako važno za nas i mislim da smo mi jednostavno predstavnici ovde svih građana Srbije, s obzirom da je Srbija jedna izborna jedinica, da politika nije matematika, kako to često govori gospodin Aleksandar Vučić. Upravo zbog ovoga nije matematika zato što samo programom i samo na osnovu rezultata koje ste postigli i na osnovu onoga što je plan za budućnost možete da dobijete poverenje građana Srbije i jedini su put zbog koga treba učestvovati na svim izborima. Jednostavno, i kada nemate podršku preko 50% glasova od građana Srbije treba da se zapitate zašto je to tako i treba da sa svojim kritičkim stavom se uvek borite za interes građana Srbije.Što gospođe Čomić kojim se povećava procenat učešća žena u političkom životu, lično mislim da predlog nije nedovoljno definisan, nepotpun i moj savet je da razmislite o amandmanima koje su podnele koleginice, jer jedino tako ćete moći da zaista zaštite i unapredite odnos, u smislu učešća žena u politici, da bude bolji nego što su sadašnji predlog i rešenje. O tome neću dalje da govorim.Mislim da ćemo u danu za glasanje sigurno podržati ovakav predlog koji smo imali i od gospodina Martinovića i od gospođe Čomić.Važno je da kažem na kraju da je možda Vlada donela onakvo mišljenje gledajući određene pravne norme, ali je gospodin Aleksandar Vučić rekao da ćemo kao skupštinska većina podržati i predlog gospođe Čomić. Hvala. Hvala vam, gospodine predsedavajući.S obzirom da je ostalo mojoj poslaničkog grupi svega par minuta, ja ću se, bez obzira na to što smatram da su svi predlozi zakona koji su na dnevnom redu izuzetno važni i neće kolega Aleksandar Martinović Martinović zameriti, osvrnuti na predloge zakona koje je podnela moja koleginica Gordana Čomić, a tiču se kvota, kvota o kojima danas razgovaramo, kvota koje je i sama Gordana pomenula, tj. okarakterisala kao društvenu kategoriju.Osvrnula bih se na početku na ono što je Gordana rekla, a meni je ostalo zapamćeno, da ove kvote jesu neophodne, jer upravo društvo vekovima prkosi prirodi, onoj koja, žargonski rečeno, jeste fifti fifti.Republika Srbija, bar statistika kaže, ima nešto veći procenat žena u odnosu na muškarce u populaciji, a ja bih volela da živim u društvu i u zemlji u kojoj smo ravnopravni i podjednako zastupljeni, ne samo u politici, već u svim sferama društvenog života.Šta ko intimno misli i kakve argumente koristi, zaista je stvar lične percepcije i ja se time ne bih bavila danas. Svake strukturne i promene i razbijanje stereotipa i svaka borba protiv predrasuda traže međusobno i poštovanje i razumevanje i dijalog. Upravo to jeste proizvela ova intervencija u zakonskom obliku koju je koleginica Gordana Čomić podnela. To nije samo broj, to je stav. Taj stav pokazuje stanje lične svesti i spremnost da svi zajedno menjamo društvo i da menjamo društvenu svest.Način, teme i pristup, kada su u pitanju žene, ne samo u politici, već i u drugim društvenim oblastima, su malo drugačiji, zapravo, jesu drugačiji u odnosu na pristupe muškaraca i to je potpuno prirodno, prihvatljivo i normalno. Dobro je da žene menjaju ambijent, menjaju kontekst, menjaju društvo baš svojim aktivnim učešćem.Kako žene vode politiku? Evo, pokazuje današnja rasprava, jer ona je rezultat nečije ideje, potrebe, dijaloga i spremnosti i koleginice Gordana Čomić i predsednice parlamenta Maje Gojković. Zato je današnja rasprava, bar za mene, jedna od najprijatnijih rasprava koje sam, od 2012. godine kao narodna poslanica, imala prilike da vodim u ovom parlamentu.Verujem da sam prekoračila vreme. Vidim, gospodine Arsiću, da se smeškate. U svakom slučaju, podrška i predlozima zakona koje je uvaženi kolega Martinović Nadam se, ne da se nadam, nego ćemo kao poslanička grupa aktivno učestvovati i u raspravi u pojedinostima. Hvala.

kao čovek koji dolazi iz jedne male sredine, iz sredine koja je pokazala kako treba da se radi, opština Svrljig je jedna od najsiromašnijih opština u Srbiji, a tu opštinu vode odbornici i politika koju vodi Ujedinjena seljačka stranka, mi smo tamo izglasali, dali podršku ženama da vode opštinu.Uvažene kolege i koleginice, koleginica koja je govorila pre mene, Stefana Miladinović,

veći broj gradova vode naše žene. Žene su bile uvek jače od nas muškaraca. To se pokazalo i u opštini Svrljig, jer Jelena Trifunović vodi opštinu i mnogo je jača i bolja od mene.Još jednom bih se zahvalio gospodinu Martinoviću koji je predložio da se smanji cenzus od 5% na od 5% na 3% za sve nas. Ja sam predsednik jedne male stranke, ali stranke koja ima blizu 50 i nešto odbora. Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati mogućnost da ovde u parlamentu imamo veći broj poslanika koji će zastupati interes malih sredina, interes sela, interes poljoprivrede i interes svega onoga čega nema.Siguran sam da ćemo u narednom periodu, posle ovih izbora, imati veći broj poslanika koji će biti ljudi koji žive u malim sredinama, kao što sam ja u Svrljigu, ali sa druge strane očekujemo da ćemo posle izbora 2020. godine, kako je i sam predsednik Vučić rekao – uvek u prvi plan moramo staviti

kako se daje podrška ženama.Pozvao bih kolege poslanike da vide kako je u Svrljigu gde žene vode opštinu. Jesmo mi siromašna opština, ali opština koja ima dušu, srce, a to je sve zbog toga što žene vode opštinu. Hvala još Reč ima narodni poslanik Nemanja Radojević.Reč ima narodni poslanik Nataša Mihailović **Nataša Mihailović Vacić** Hvala.Predložene izmene i dopune Zakona o narodnim poslanicima i Zakona o lokalnim izborima tiču se dve ključne stvari. Prvo je smanjenje cenzusa sa 5% na 3% i druga izmena odnosi se na status stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu.Dakle, Ljajića. Kada je reč o spuštanju cenzusa sa 5% na 3%, SDPS podržava tu predloženu izmenu iz više razloga. Prvo, SDPS se još od 2007. godine zalaže za cenzus od 3% kada je na jednim lokalnim izborima, uoči jednih lokalnih izbora 2007. godine, taj cenzus sa 3% naprasno podignut na 5%.Drugi razlog zašto podržavamo nedvosmisleno i bez ikakve dileme spuštanje cenzusa jeste što to rešenje otvara mogućnost učešća što većeg broja stranaka u izbornom procesu, a s druge strane motiviše i građane da u što većem broju glasaju za stranke koje podržavaju bez bojazni da će njihovi glasovi biti bačeni, kako se to kolokvijalno kaže.Zapravo i broj tih rasutih glasova biće daleko manji iz čega će štetu, kao što već prosta matematika kaže, trpeti najveća politička partija u zemlji, nosilac parlamentarne većine i nosilac naše koalicije odnosno SNS, zato što zato što se Dontovim sistemom rasuti glasovi raspoređuju strankama koje su prešle cenzus i to u odnosu na broj osvojenih glasova stranaka i lista pojedinačno.Dakle, nema nikakve dileme da ni jedan argument protiv snižavanja cenzusa sa 5% na 3% je dobar nije i ne stoji. Jednostavno, olakšava se izborni proces, povećava se reprezentativnost parlamenta i jača naravno pluralizam u Srbiji.Kada je reč, međutim, o drugoj predloženoj izmeni koja se tiče statusa stranaka nacionalnih manjina u izbornom procesu, tu imamo određena pitanja i dileme. Naime, naše pitanje je - da li predloženo rešenje istinski sprečava i eliminiše zloupotrebe koje se pojavljuju kada je reč o o strankama nacionalnih manjina? Jasno je, nedvosmisleno takođe da je i ovde namera predlagača da se u potpunosti eliminišu i spreče zloupotrebe, da se na nekim izborima pojave stranke lažno se predstavljajući kao stranke nacionalnih manjina, a čiji je cilj zapravo samo da prevare sistem, iskoriste pozitivne propise za za stranke nacionalnih manjina, a samim tim prevare i građane Srbije.Dakle, nedvosmislena podrška nameri i motivu predlagača da spreči svaku moguću vrstu zloupotrebe kada je reč o strankama nacionalnih manjina. Međutim, naše razmišljanje i pitanje se odnosi na način da li ćemo predloženim načinom zaista to i uspeti da uradimo ili ćemo možda ovako kako je predloženo otvoriti dodatni prostor za zloupotrebe, što nam nije namera i nikako nije dobro i nije u interesu ni jedne stranke nacionalne manjine, istinske stranke nacionalne manjini, niti nacionalnog saveta nacionalnih manjina.Požuriću da objasnim da se predloženim rešenjem daje nadležnost savetima nacionalnih manjina da izdaju potvrdu strankama nacionalnih manjina, što nije u nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina po zakonu koji reguliše njihov rad.S druge strane, ne znamo tačno na koji način će nacionalni saveti nacionalnih manjina proveriti i utvrditi da li zaista stranka nacionalnih manjina je usmerena ka zaštiti prava nacionalnih manjina, pogotovu ako je npr. reč o stranci koja će se kao stranka nacionalne manjine registrovati neposredno pred izbore. Dakle, ona nije još u praksi imala kad ni da zaživi da bismo mogli da vidimo da li njeno delovanje u praksi je usmereno ka zaštiti nacionalnih prava ili ne.Zato je to dosta zbunjujuće rešenje i bojim se da nam ne osujeti nameru da sprečimo zloupotrebe tako što ćemo ovim rešenjem otvoriti prostor za nove zloupotrebe koje mogu biti dalekosežnije i dugoročnije i da ubuduće

koji jasno propisuje da se stranke nacionalnih manjina kao takve upisuju u registar političkih stranaka. Dakle, to sa jedne strane i Zakona o savetima nacionalnih manjina.

različite izjave, stanovište, pa možda čak da kažemo i jedan deo obrazloženja ovakvog predloga.Prvo na šta bih se osvrnuo jeste malo čudna reakcija narodnog poslanika Maje Gojković, koja je komentarišući izlaganje prof. dr Vojislava Šešelja iskazala nekakav vid zaprepašćenja vid zaprepašćenja što SRS i njen lider daju podrške ženama na političkoj sceni Srbije, a s druge strane, onda je sama rekla da je bila jedan od prvih

Zaista ostaje malo čudan taj vid komentara, ali dobro.Ono što je meni pogotovo bilo interesantno jeste kada su poslanici vladajuće većine obrazlagali ovaj predlog, obrazlagali su u teoriji, sve što su rekli, zaista bih ja lično potpisao i gospodin Martinović je juče rekao, ja ću ga citirati, da prosto u Srbiji bavljenje politikom ne bude borba na život i smrt i to je potpuno tačno. Ali, jedno isto to reći da čuju građani Srbije, postavlja se pitanje - šta je to SNS za ovih osam godina uradila u demokratskom i parlamentarnom životu Srbije da upravo ne bude to kako trenutno jeste situacija ako smo ovde, i ja kao narodni poslanik, svedoci svakodnevne satanizacije opozicionih poslanika, satanizacije političkih protivnika?Postavlja se pitanje - da li je to merilo, ako ćete promenom zakona sa 5% na 3% reći – evo uvodimo demokratiju u Skupštini, a s druge strane, samo zbog ličnog animoziteta predsedavajućih svakodnevno kažnjavati poslanike opozicije, s tim da poslanicima vladajuće većine dozvoljava se da se krši Poslovnik svakodnevno i koristi jedan vid neprimerenog vokabulara, odnosno rečnika. Sa druge strane se kažnjavaju poslanici opozicije samo kada nekome zasmeta jer ne želi da čuje činjenicu koja njemu ne odgovara, a opet za ove četiri godine pokazalo se da je jedan od predsedavajućih, koje je delegirala SRS, gospođa Vjerica Radeta, ponovo žena, za razliku od predstavnika vladajuće većine i potpredsednika koji su vodili, pokazala šta znači demokratija u ovoj sali, šta znači kada ne postoji, kada se izbaci lični animozitet i sujeta i kada se dozvoli jedna ozbiljna politika rasprava bez toga i pokazujući kojoj političkoj opciji pripada i vi ste samo ovim pokazali jedan veliki poraz.Sa

nakon sledećih izbora samo bi dve liste ove vladajuće prešle cenzus i ona kaže da ne žele da budu prepreka demokratizaciji društva. Onda se opet sa razlogom postavlja drugo pitanje – kako je te demokratija nestala i ko je kriv za to što je nestala ta demokratija? Da li možda zato što danas na terenu, medijskom terenu imamo samo dve vrste predstavnika medija gde nema razlike nikakve principijalne između te dve vrste medija, sa jedne strane, režimskih gde se predstavnici vladajuće većine 24 pojavljuju neprestano i non stop satanizuju predstavnike drugih političkih opcija koje nisu sa njima u koaliciji ili, sa druge strane, N1 i slične televizije i neki njihovi štampani mediji koji isto suprotno rade i opet pokazuju da je novinarstvo u Srbiji mrtvo jer objektivnost ne postoji?Onda se postavlja pitanje – šta je na tom polju za ovih osam godina urađeno i ko je zapravo doprineo da demokratizaciju u društvu ne postoji pored, naravno javnog ponašanja u Skupštini poslanika vladajuće većine? Jer, dok se kritikuju oni koji danas nisu u sali imam utisak kao da se mole da prestanu sa bojkotom, treba podsetiti građane Srbije da je upravo vladajuća stranka preuzela sve mehanizme Demokratske stranke i svih tih „žutih“, prvo po osnovu i prvo ako uzmemo to je Poslovnik, koji su lično oni u ovoj sali kritikovali u periodu od 2008. godine do 2012. godine, a onda kada su došli na vlast, sve mehanizme Demokratske stranke, kako ubijati politički, naravno ili na drugi način, neću da kažem bukvalno, političke protivnike, sve mehanizme, sve ovo vreme su koristili.Ono što je morala biti osuda vladajuće većine i da kažemo i to predstavlja drskost i bezobrazluk onih koji smatraju da šta god budu radili ostaće nekažnjeni, a iza kojih stoje poslanici vladajuće većine, jeste i najnoviji primer ministra Zorane Mihajlović, koja dok sa jedne strane ovde poslanici SNS govore da izvršna vlast mora da radi svoj deo posla, da ne sme biti uticaja od strane drugih ljudi, mi imamo situaciju da Zorana Mihajlović, šalje službeno vozilo uhapšenom Poledici, koga puštaju iz pritvora, dočekuje ga i grli i ljubi i na taj način

ako želite, ali molim vas po tačkama dnevnog reda.Da li želite da nastavite diskusiju?Zatražite reč. Meni je bitno da građani Srbije razumeju šta je tema. To što vi ne razumete, to je vaša stvar.Takođe, još jedan od dokaza da je vrlo čudna izjava i predsednika države, koja kaže da će predlogom smanjivanja cenzusnog praga se vratiti život u parlament, postavljam opet pitanje – a, ko je taj život iz parlamenta oterao? Zbog čega, kako kaže mora postojati veća demokratija u samom parlamentu?Kako može biti veća demokratija ukoliko je upravo vladajući režim i televizija poput, evo državne nacionalne RTS-a, nema, nema, da kažem u ovom trenutku je i prekid, nema prenosa sednice, za sve ove godine, ukinula okrugle stolove koji su upravo služili da mi koji predstavljamo narod, svoje stavove suočavamo.Kome smetaju okrugli stolovi? Da li, za vas iz vladajuće većine, smatrate da je dovoljno organizovati format emisije „Upitnik“, jednom u iks vremena i obavezne sekunde po pet, 10, 15 u kampanji, da biste rekli – evo, sada je na delu zavladala demokratija i narod može da bira između politika? Ne, onog momenta kada ste ukinuli javne TV duele ostala je prosto nemoguće, jer kao na primer, malo pre onda imate predsedavajućeg koji predstavnika opozicije u pola rečenice prekine. postavlja se pitanje – koji je vaš cilj?Vama onda ne treba da bude cilj, kao što je pričao kolega iz Koceljeve, 72 i 82%. Vama treba biti cilj 100%. Ako vi mislite da je dobro što ste na prevremenim izborima u četiri opštine koji su održani prošle godine, angažovali sve mehanizme države da biste svuda osvojili peko 70% glasova, gde su direktori fabrika pozivali i terali zaposlene da glasaju za vladajuću stranku i to direktno u prenosu pred televizijama, onda nema potrebe da razgovaramo o bilo čemu. Nema potrebe ni za 3%, ni za 1%. Dovoljno je onda da se kandidujte samo vi i da kažete kao što je govorio gospodin iz Koceljeve, da sačekamo da prođe cela vaša lista, pa ko je prešao 3% da sačeka, možda stavi po jednog svog predstavnika.Jel mislite da ćete tako razvijati opštine, gradove i državu? Apsolutno nećete i to će vreme pokazati. Pozivate se na uređene demokratije, pa uzmite gospodo primer Bundestaga, kolika je razlika u procentima glasova u tom Bundestagu na koji se toliko pozivate, između prvog, drugog i trećeg? Koliko je lista prošlo? Ključne stvari jesu, da bi demokratija bila i da bi svaka vlast dobro radila, svaka vlast treba imati jaku opoziciju, ali ne može biti jake opozicije, ukoliko opoziciji zatvorite kompletno sve medije i svaki nivo borbe koji je potreban da bi mogao da dopre do birača.Ono što mene plaši jeste da vi ovim predlogom zakona samo lečite posledicu zbog upravo toga, što vrlo mali broj lista ima neku veću podršku u narodu zbog onoga što ste učinili na terenu za sve ove godine.

trebali da u ovom predlogu stavite i cenzusni prag za predizborne koalicije. Ukoliko je vas 15 stranaka koje ste angažovali, stranaka DOS-a,

O tome se trebalo raspravljati. Ono o čemu se trabalo raspravljati kroz ove zakone, jeste o čemu je govorio o Vojislav Šešelj, a to je kao što je SRS pokazala, izborna lista, poslanički klub i to je to. Mi građane prevarili nismo. Danas ovde ima sijaset poslaničkih grupa, samostalnih poslanika, izmišljenih poslaničkih grupa, jer su pokazali da nekada izbori i ne treba da budu. Tu je dovoljno da se pojavi neko ko će kupiti određeni broj poslanika i formirati poslaničke grupe.Ako želite demokratiju, ako želite pravu političku scenu i stabilno političko društvo, onda morate prihvatiti političku odgovornost za sve ono što ste uradili ovih osam godina.

Zahvaljujem predsedavajujći.Dame i gospodo, narodni poslanici, ključno pitanje je ko je danas u Srbiji protiv ovih predloga o kojima danas raspravljamo? Ko je danas u Srbiji protiv najave smanjenja cenzusa sa 5% na 3%? Samo oni koji su protiv ideje da se dodatno osnaži uloga Narodne skupštine u političkom životu Srbije. Samo oni koji su protiv toga da parlament bude mesto u kome će svi relevantni akteri biti zastupljeni i imati priliku da iznose svoje stavove.Samo oni koji su protiv toga da se upristoji politička scena Srbije. Samo oni koji su protiv toga da se politika vrati u parlament gde joj je i mesto, kao centralnoj političkoj instituciji u Srbiji. Samo oni koji su protiv toga da dodatno motivišemo nacionalne manjine da učestvuju u političkom životu Srbije, ali i da sprečimo brojne zloupotrebe u tom smislu. Jednom rečju, protiv ovog predloga su oni koji ne žele da Srbija bude uređena, uspešna i pristojna zemlja.Protiv ovog predloga su oni koji ulicom žele da dođu na vlast.

Protiv ovog predloga su i oni koji u svom političkom delovanju imaju i gaje samo govor mržnje, fizičko nasilje, nošenje vešala i motornih testera.

Protiv ovog predloga su oni koji su svojevremeno ekonomski uništili Srbiju i moralno razorili Srbiju i uništili nadu da ikada može biti bolje. Protiv ovog predloga su Đilas, Jeremić, Obradović, Lutovac i svi ostali iz tog tužnog Saveza za Srbiju. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Aleksandar Stevanović. Nije tu.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, podsetimo se početka ovog saziva, dakle od 2016. godine, 2016. godine, SRS predlaže neka rešenja u cilju poboljšanja parlamentarnog života, tako i promenu Poslovnika koja treba da unese više ravnopravnosti u Skupštinu i poboljša položaj opozicije u Narodnoj skupštini, koji treba da bude za svaku demokratiju dragocen.Naravno, dragocen.Naravno, vi ste bili gluvi te četiri godine na taj predlog. Govorili ste kako to vi niste doneli, nego bivša vlast, kao da ste u ubeđenju da se jednom donet zakon ne može promeniti i da on važi za sva vremena, jer vam u tom momentu tj. u ovom momentu tako nešto odgovara, da možete svakog prekinete, da možete narodne poslanike da kažnjavate, da možete da radite šta vam padne na pamet. To je samo jedan od naših anomalija.Druga stvar, mi smo imali jednu situaciju da se vlast u Narodnoj skupštini bavila opstrukcijom parlamenta na način gde će se podneti 500 ili 700 ili 1.000 istovetnih amandmana od strane velikog broja narodnih poslanika vlasti, za koje posle narodni poslanici vladajuće većine neće glasati. Dakle, to se desilo u Srbiji i mi onda pričamo o demokratičnosti.Položaj, tj. situacija u medijima, je takva da na RTS-u koju plaćaju svi građani Srbije pretplatom, što je nenormalno, koja se finansira obilno iz budžeta Srbije,

i Vulina, i Dačića, i Zoranu Mihajlović, dakle, nije jednoumlje, ima više ljudi koji mogu da se pojave na toj televiziji.

a bilo je mesta za izmišljene stranke koje nisu parlamentarne, koje ne postoje, koje postoje samo na papiru i one koje su nastale krađom mandata.Dakle, neki koji su izabrani na jednoj izbornoj listi, konkretno izbornoj listi – Saša Radulović, Dosta je bilo ili kako god, su ukrali mandate toj izbornoj listi, izneverili legitimitet građana, tj. građane koji su legitimitet dali upravo toj listi kakva god ona da je, i ma šta ja mislio o njoj, i formirali posle drugu stranku sa ukradenim mandatima, vi ste im dali mesta po odborima skupštinskim, i oni izlaze u javnost i kažu – naša nova stranka smatra ovo, naša nova stranka smatra ono.To je u Srbiji postalo normalno. To ste se možda vi svojih korena podsetili kako ste nastali, pa ste možda to tolerisali, ali to za našu demokratiju nije normalno.Imali smo više tačaka dnevnog reda spojenih u jednu, pa i onu nebulozu kada smo o budžetu raspravljali zajedno sa 69 tačaka dnevnog reda. Tek se to promenilo kada je stigao izveštaj Evropske komisije. Dakle, kada je Evropska komisija primetila da nešto fali u Skupštini Srbije, da nešto nije u redu, onda ste vi tek uvideli problem, a na naše zamerke, na one koje treba da slušate mnogo pre bilo koje međunarodne instance, vi ste bili gluvi.Sada

neka mimikrija, kao da su se neke stvari promenile u Srbiji na bolje, a u suštini sve ostaje isto. Podsetiću vas i da je 2017. godine, u vreme predsedničkih izbora, jedan kandidat za predsednika Srbija imao 85% medijskog prostora, a svi ostali kandidati imali su zajedno 15%. To su činjenice i to je izborna atmosfera u Srbiji.Pitanje Srbiji.Pitanje izbornog cenzusa sa 5% na 3% jeste pozitivno u smislu predstavljanja više delova građana u Narodnoj skupštini, veća reprezentacija i demokratičnost, ali nije ni blizu osnovnih problema koje mi imamo. Pre svega, ne sme da bude dozvoljeno da narodni poslanik koji je izabran sa jedne liste, u sazivu promeni stranku sa sve mandatom, koji posle toga nosi u miraz. To je krađa. To je isto kao kada bi nekom ukrao novčanik iz džepa, nema nikakve razlike. To ne sme da bude dozvoljeno i to je mnogo veći problem nego pitanje cenzusa. Neke će stranke preći cenzus, neke stranke neće i ide se dalje. Ali, legitimizacija nemorala u politici treba valjda prvo da se promeni, a to je krađa mandata.Mi smo imali poslanike koji su u ovom sazivu više od dva puta promenili stranke i to je sasvim normalno, nema moralne osude, nema društvene osude, to je prihvatljivo. Mi smo pod uticajem, budući da je svaka grana vlasti u Srbiji pod velikim uticajem tzv. evropskih institucija ili organa EU, mi smo i suspendovali Ustav Srbije koji kaže da narodni poslanik može staviti stranci mandat na raspolaganje. Mi smo zbog neke grupe hohštaplera iz Venecijanske komisije to zanemarili i Ustavni sud je doneo drugačije mišljenje, kao da je njegovo mišljenje važnije od norme Ustava. To je nenormalna situacija u Srbiji.Svašta se nešto dešavalo i u vreme kradenih mandata SRS 2008. pod uticajem te Venecijanske komisije. Podsetiću vas, da Venecijanska komisija važi kao autoritet samo za zemlje koje nisu potpuno suverene, kao što je Srbija. Još nismo videli da su iz Venecijanske komisije dali bilo kakve zamerke Nemačkoj, Francuskoj, Austriji ili nekoj drugoj evropskoj zemlji, iako njihov politički život i podela vlasti uopšte ima mnogo sličnosti sa srpskim, teorijski tj. normativno. Ali, oni su glavni u Srbiji, ne mogu da budu glavni i u Nemačkoj. Ono što je dozvoljeno Jupiteru, to nije dozvoljeno Volu. To je naša situacija.Ista ta Venecijanska komisija, videli smo, smo, načelno se saglasila sa jednim neustavnim, anti-civilizacijskim zakonom u Crnoj Gori, primera radi, koji treba da nacionalizuje imovinu Srpske Pravoslavne Crkve, nepokretnosti, za njih ne važi ni podela države i crkve, to je sekularna država, za njih ne važi ni neprikosnovenost privatne svojine, važi jedino njihov interes. Venecijanka komisija, kao i svaka druga institucija pod okriljem EU, koristi zemlje koje nisu članice EU i neke manje slabije zemlje kao eksperimentalni poligon. Da vidimo mi šta bi se desilo ukoliko ubacimo kvotu za toliko i toliko u Srbiji ili ukoliko legalizujemo krađu mandata ili bilo šta drugo, a ne zato što je to neki civilizacijski napredak, zašto to ne reći.Mi smo imali zaista za ove četiri godine mnogo negativnih stvari u našem parlamentarnom životu i uopšte u izbornoj atmosferi. Mi smo imali ponovljene izbore, tj. izbore za lokalne parlamente koji nisu bili u redovnom terminu. 2018, u opštinama Lučani, Kula, Doljevac i Kladovo, gde smo videli da na primer u Doljevcu na 75% izašlih građana

Da li neko smatra da je to normalno i da je to poštena izborna utakmica u kojoj su učesnici ravnopravni? Pa, televizija Srbije, koju plaćaju svi građani Srbije, apsolutno ne poštuje princip reprezentacije parlamenta Srbije i to niko ne primećuje. Vama bi bila puna usta toga da vas na RTS-u nema, ali budući da ste samo vi prisutni onda nemate ni zamerki

ove neke druge partije koje su tek nastale, koje nemaju legitimitet itd.Drugo, kako je moguće da jedna lista na izborima osvoji određeni broj glasova, kao što je na primer lista Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, čini mi se da se tako zvala izborna lista SNS, a posle toga se formira od toga pet, šest, sedam ili 10 poslaničkih klubova. I, sad neki poslanički klub misli ovo, neki misli ono. Niko za njih nije glasao, oni su se šlepali uz veliku stranku, uz popularnog čoveka i na taj način su uspeli da uđu u Narodnu skupštinu i onda se oni u javnosti pojavljuju kao otprilike neki relevantni faktori da iznesu svoje mišljenje. To je nešto nenormalno.Na izborima legitimitet dobija politički program, politička ideja i onda je normalno ukoliko ta koalicija osvoji toliko i toliko posto, to bude jedan poslanički klub monolitan, koji ima za cilj da sprovede to što je pričao u kampanji, a ne da se zadovoljavaju sitni interesi drugih političkih stranaka koje su bile u toj velikoj koaliciji, pa onda se formiraju manji poslanički klubovi. To je nenormalno.Dakle, nije cenzus naš najveći problem, iako je pozitivna njegova promena. Ukoliko bi vlast u Srbiji zaista htela da se bavi osetljivim i realnim problemima za naš politički život uopšte, pre svega treba da pošalje jasnu poruku da se nemoralno ponašanje, u smislu krađe mandata ne sme tolerisati u Narodnoj skupštini, i ne igrati se sa legitimitetom građana, poverenjem koje građani ukazuju za bilo koju listu, bilo kog lidera, tako što ćete partikulisati posle izbora, formirati druge poslaničke grupe i na taj način grubo izigrati poverenje građana Srbije.Takođe, medijska slika u Srbiji je skandalozna, vrlo je malo prostora, nužno suprotno mišljenje, ali mišljenje koje ne dolazi od vlasti, to važi apsolutno za sve političke stranke i to je ono čemu treba da nastojimo da se promeni, ukoliko nas zaista zanima poboljšanje izbornih uslova i političkog života. Ne ulazeći u motive zašto se ovo sada donosi, ali treba nekad nešto da se radi u opštem interesu, a ne samo u interesu političke stranke.

raspravljamo danas o dva izborna zakona za koja mogu da kažem da su podigli jako veliku debatu u javnosti, pogotovo pred pred predstavnicima političkih stranaka koje uglavnom ne žele da učestvuju na predstojećim parlamentarnim i lokalnim izborima, a malo ćemo kasnije da popričamo o tome da li je to zaista iskreno i koji su to njihovi motivi.Ono što moram da istaknem jeste da jeste da SNS i njen predsednik Aleksandar Vučić mesecima unazad pokušavaju da stvore mnogo bolje izborne uslove za sve učesnike u izbornim kampanja nego što je to bilo pre dolaska SNS na vlast. Mogu da kažem da i pre nego što su ovi zakoni koje smo promenili u decembru mesecu izborni uslovi su u Srbiji bili mnogo bolji nego što su bili 2008. godine i 2012. godine. Sa izmenama i dopunama zakona se ti izborni uslovi se poboljšavaju, ali sa ovom sada trenutno izmenom izbornih zakona, Zakona o lokalnim izbornima i Zakona o izboru narodnih poslanika, povećava se demokratičnost u društvu.Ono što je zaista ružno i što čujemo stalno u javnosti, to je da bivši režim, znači, bivši nosioci vlasti u Republici Srbiji, da li lokalne, da li republičke, tvrde da SNS i vladajuća većina menjaju izborni sistem. Koliko je meni poznato postoji nekoliko vrsta izbornih sistema. Jedan je bio većinski jednokružni, drugi izborni sistem je većinski dvokružni, treći izborni sistem je proporcionalni kakav mi danas imamo, četvrti izborni sistem je mešovit, kakav je na teritoriji AP Vojvodina. Pa, neka mi neko od tih koji tvrde da menjamo izborni sistem pronađe u ovim izmenama i dopunama bilo koju odredbu koja utiče na to da izbori u Republici Srbiji održani za nekoliko meseci, budu promenjeni kao sistem izborni. Evo, nađite mi jednu jedinu odredbu.Međutim, valjda u toj kampanji da se ovo prikaže kao uvođenje u diktaturu imamo raznih teoretičara, raznih propalih političara, a mogu da kažem i da nekih političara koji imaju određene amnezije, odnosno gubitak pamćenja. pamćenja. Eto, Vladimir Goati kaže da je to deo izbornog procesa jako bitan koji ne treba menjati u danima i mesecima, pa i godini koja prethodi kada se održavaju izbori.Na to se nadovezuje čini mi se Bojan Klačar ispred CESID koji kaže, pazite ovo, da nije prethodila neka analiza itd, neće neće svim akterima biti ista pravila jer možda imate neke stranke koje su pravile strategiju na 5% i da su bespotrebno trošile sredstva, ističe Klačar iz ljudi, ne menjamo mi cenzus sa 5% na 10%, nego se cenzus smanjuje sa 5% na 3%, to je obrnut proces. Ako je trošio novac, a izgleda mi da svima ovima iz bivšeg režima ili koji su podržavali bivši režim samo novac na pameti onda je to jako ozbiljan problem. Ako je pravio strategiju na 5%, a smanji cenzus na 3%, pa dobro još bolje, lakše mu je. Ono što mu je bilo nedostižno sada može lakše da dođe i da preskoči taj cenzus.

Ali to tako, kada ljudi koji su sa ulice ili političari koji su iz bivšeg režima i koji su navikli na neke druge vrednosti onda se to naziva promene izbornog sistema i uvođenje u diktaturu.Ajde da popričamo šta je to diktatura. Diktatura je valjda kada nemate legitimno i legalno izabranu vlast. Evo imamo u nedavnoj našoj prošlosti primer jedne takve diktature. Ne tako daleke. Da se vratimo samo nekih desetak godina unazad.Kada je preminuo gradonačelnik Beograda 2007. godine Nenad Bogdanović, pošto je tada gradonačelnik biran direktno na izborima i da u roku od 30 dana od kada gradonačelnik, a zna se kako ne može i pod kojim uslovima ne može da vrši dužnost, dužni su da se raspišu i održe izbori.

Nisu nikada.Nije smeo Đilas tada da izađe direktno, iako je bio na vlasti, da direktno bude suprotstavljen Aleksandru Vučiću koji je bio kandidat tada za gradonačelnika. Zato Oliver Dulić nije raspisivao izbore, čekali smo pola godine da se promeni izborni zakon, pa još pola godine da se raspišu izbori po novom izbornom zakonu, da bi taj isti Đilas, koji sada poziva na bojkot, došao na vlast, ne onda kada su bili ispunjeni uslovi za raspisivanje izbora nego je menjao zakon da bi postao gradonačelnik Beograda.Sada taj poziva građane na bojkot, taj koji nije smeo da izađe na izbore, taj koji nije raspisao izbore, taj koji nije održao izbore.

tehnička izmena u samom zakonu koja će da omogućava da možda političke stranke koje imaju potencijala uđu u naš parlament. Da li će one poverenje građana koje budu dobile da iskoriste ili ne, to je njihov problem, njihovo pridržavanje izbornog programa i ponašanje u parlamentu. Valjda trebamo da omogućimo da što više stranaka učestvuje u političkom životu Republike Srbije.Ili, velike političke stranke odlučuju ko će biti sveparlamentaran. Pa, evo velike političke stranke o tome više da ne odlučuju. Evo, da one stranke koje po novom cenzusu mogu da izađu na izbore preskoče taj cenzus, uđu u parlament, ne zavise više od velikih stranaka. To će vam reći ovi iz I da ne nabrajam sve gluposti kojih sam se naslušao.U čemu je ovde problem? Slušam danas onog Aleksića, nije on veselko, dobre pare je taj uzimao dok je vodio lokalnu samoupravu u Trsteniku kako mi ovim zakonima hoćemo da pobedimo bojkot i kako je to nemoguće. Ma, nećemo mi da pobeđujemo nikakav bojkot. Mi izlazimo na izbore da proverimo šta građani misle o SNS i o svim drugim političkim strankama koje će da se pojave na tim izborima. Neki da kažu mišljenje i o onima koji ne izađu na izbore, ali moramo neke stvari da razdvojimo i da postavimo pitanje zašto.Jedan zašto.Jedan od razloga je i taj, reče moj kolega Martinović, da Dragan Đilas ima više firmi sa kojima barata, da je jedna Savez za Srbiju, ti bojkotuju izbore, drugi su „Jedan od pet miliona“, oni izlaze na izbore. Tu moram da se složim sa kolegom Martinovićem, tačan izraz je dao.Firma. Politička stranka je politička organizacija, koja je po karakteru neprofitna i sredstva koja prikuplja, prikuplja isključivo za unutrašnje funkcionisanje i pripreme za izbore.Šta je firma? Firma je privredno društvo kome je jedini cilj sticanje profita.Možemo o tome da nagađamo ovako ili onako, kako ko želi, ali Dragan Đilas je dokazao da je njemu najvažnija firma, jer je svoje bogatstvo uvećavao dok je bio prvi čovek grada Beograda. Grad Beograd po svom budžetu ima više novca nego bilo koje ministarstvo u Republici Srbiji. Onda ne treba da se čudimo što je čovek jako sposoban, pa je zaradio blizu 650 miliona evra za četiri godine, dok je vodio firmu, koju je smatrao da je privatna i zvala se Beograd.

misle da na vlast treba da dođu tako što će ponovo da spale ovu Skupštinu, što će ponovo da razbijaju Beograd, što će ponovo da uništavaju Srbiju, što će ponovo nečiju, tuđu decu da guraju u sukobe sa policijom i drugima koji su zaduženi za bezbednost, jer su tako navikli. I njima nije stalo ni do čega osim do profita.Kad su videli kakvu su Srbiju ostavili, setite se, i nisu se nešto mnogo borili za vlast i za Srbiju. Ej, ljudi, država je u problemu, nema para, propada, rešavajte vi to.Kako je Srbija finansijski postajala sve jača, nezavisnija, kako su počeli da je vode odgovorniji ljudi, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, tog trenutka se sve promenilo. E, sad, ponovo u Srbiji ima novca. Hajmo taj novac ponovo, kao što smo to radili pre šest ili sedam godina, da trpamo u džepove, da budemo još bogatiji a Srbija još siromašnija.Ali, pošto ne mogu više da pobede na izborima nikoga, treba na vlast da dođu sa ulice, tako što će da ih postavljaju valjda pregovarači u neke privremene vlade, u neke privremene organe, tako što ćemo da suspendujemo izbore, kao što su suspendovali 2007. godine. I tako da vladaju Srbijom. Kako se to zove? Diktatura. Nikako drugačije.To je alternativa ovim zakonima koji su izborni. Diktatura koju hoće da sprovode Dragan Đilas i Vuk Jeremić. Ništa više. Da bez ikakve kontrole opljačkaju sve ovo što je poslednjih godina sa teškom mukom svih, i građana Srbije, svih nosilaca vlasti, prikupljeno, da to ponovo završi u njihovim džepovima.Ovi zakoni

Neka oni suprotstavljaju nama svoje programe. Neka bivši režim, ako sme, suprotstavi nama svoje rezultate, a mi ćemo njima svoje rezultate. I neka građani odlučuju. To što građani odluče na izborima, mi ćemo da poštujemo, za razliku od Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, Miškovića, Šolaka i ostalih.

o ovom bloku izbornih zakona i nekako sa mnogo više elana sam bila na samom početku, kada smo kretali, a sve vreme slušajući i kolege i posmatrajući koliko nas ima u sali, nekako mi pada entuzijazam. Zapravo, loše se osećam, jer sam očekivala mnogo više kolega poslanika, bez obzira da li pripadaju vladajućoj većini ili opoziciji. Čini se da i mediji ne prate dovoljnim intenzitetom ono što se dešava u parlamentu Srbije.Ono što me je posebno zapanjilo da, osim u jednom dnevnom listu, nigde nismo mogli da čujemo o detaljima predloga zakona gospođe Čomić, jer on donosi krupnu političku promenu u naše izborne zakone, a posebno na našu političku scenu. Često najveći deo javnosti i ne bude svestan promena koje nas očekuju. Samo mali broj ljudi, koji su donosioci političkih odluka, budu svesni efekata onoga što u jednom trenutku stavite na papir.Mislim da je dobro pričati o značaju zakona, ali za mene, u mom izlaganju ću mnogo više vremena posvetiti zakonima koji su predlozi SNS, konkretno, smanjenje cenzusa sa pet na tri odsto, ali na samom početku hoću da kažem par rečenica o predlogu gospođe Čomić, koji uvodi mnogo više žena u parlament, nego što je to bio slučaj do sada. Tako barem piše u predlogu zakona, što bi rekli, na papiru. Ali, često ono što piše na papiru realnost sasvim promeni.Zaista, do sada, po našim zakonima, svaki treći kandidat na listi morao je da bude manje zastupljeni pol, a to su žene u Srbiji u ovom trenutku. To znači da usvajanjem predloga gospođe Čomić mi dobijamo 40% na listama na papiru. U nastavku ona precizira - 40%, s tim da u svakih 10 kandidata moramo imati četiri kandidata manje zastupljenog pola. Što znači - u prvih 10, u najgoroj varijanti za žene, mi dobijamo poziciju sedam, osam, Dakle, muškarci nisu u obavezi da nas stave na prvih šest mesta. Ja govorim o najgoroj opciji, dakle, ono što život može da ponudi. Sve što bude bolje, odlično.Zašto kažem muškarci? Realno, najveći broj muškaraca pravi odborničke i poslaničke liste u Srbiji. Moramo da pričamo o realnosti, jer ovi zakoni lepo zvuče na papiru, ali realnost je ono što nas zanima.Dakle, dobijamo sedam, osam, devet i 10 u najgorem slučaju. Da li smo onda umanjili sadašnju priču, gde smo imali svaku treću ženu potencijalno - tri, šest, devet? Jesmo. Dakle, gubimo pozicije tri i šest za žene među prvih 10, koje smo imali do sada. Što znači da treba malo razmisliti o tome da li je ova priča ovako, bez ikakvog amandmana koji bi precizirao dodatnu prolaznost žena, mogao da ostane? Ili mi ovim i ovakvim predlogom dobijamo 40, ali u realnosti teško da ćemo dobiti.Vi ćete sad reći - jeste, lista ima 250, pa proći će, na kraju će biti 40% i nije problem za stranku kojoj ja pripadam. Srpska napredna stranka je velika i to je ono zbog čega se ljudi okreću velikim strankama, koje imaju veliku infrastrukturu. Zato što u tako velikoj stranci se manje osećaju ovakvi filigranski detalji zakona.Kod nas je velika stranka i ja sam sigurana da sada imamo 103 poslanika u grupi i mi sada imamo 42% žena u poslaničkoj grupi SNS, dakle, mi smo daleko iznad, ne pre aktuelnog zakona, nego i onoga što će ići, mi smo već otišli, ali ne brine mene SNS, mi se ne bavimo politikom da samo svoju grupu zadovoljimo, brine me žena u nekoj maloj stranci ili grupi građana, da li će ona stići u tih prvih šest koje su sada propisane.Pa, imamo listu koja je skup koalicija, pa su tu dve, tri, četiri koalicije. Svaka koalicija da po dva kandidata i svaka kaže - ne moram baš ja da dam ženu. Zašto? Ne zato što neko ima nešto protiv žena, manje smo vidljive, posebno na lokalu, nismo manje aktivne, nismo manje sposobne, nismo manje pametne i obrazovane, manje smo vidljive. Šta znači vidljive? Vidljive za one koji prave listu. Vi često niste vidljivi uprkos svojim rezultatima samo zato što to ne odgovara onome koji pravi listu.Sve ovo o čemu ja pričam je zapravo tema za sve nas na mesnim, opštinskim i gradskim odborima naše stranke. To je tema. I ja danas, bez obzira da li prođe predlog gospođe Čomić, a znam da ćemo mi iz SNS glasati za vaš predlog, o tome govorimo, da li ćemo amandmanski da ga doteramo, pričaćemo o tome, ima vremena.Suština je da sada razmišljaju žene širom Srbije koje se bave politikom one koje hoće da uđu u politiku i one koje u svojim političkim strankama imaju moć da utiču na liste koje se prave, da pazite da žene nisu u tih deset na sedam, osam, devet i deset, da u malim strankama ako šaljete samo dva ili tri kandidata ispred svoje stranke za koalicionu listu da pošaljete i manje zastupljeni pol ako je to žena.I još jedna stvar, pričaćemo o tome i u subotu, ja bih volela da posebno mediji dobro razrade ove ideje, jer ovo govori o političkoj zrelosti naše scene i našeg društva, novinari i mediji ne smeju da stoje po strani i da čekaju da Ženska parlamentarna mreža sama, ovako krhka pravi neke promene.Kad kažem Ženska mreža mislim na poslanice u Skupštini Srbije. Nisu sve tu danas, a trebalo je da budu, jer to što danas nismo ovde, mi žene koje smo poslanice, mi smo pljunule na sav trud žena koje su to radile decenijama iza nas.Ja sam ovde danas jer se pre 30 - 40 godina neka žena borila snažno da možemo danas da govorimo, da pišemo, prvo 33, pa sada 40. I nećemo pisati dalje, jer sledeća promena, znači da smo 50 - 50, onoliko koliko nas ima u stanovništvu, ali za mene je ključ da smo vidljive da uđemo na te liste, a za to nemojte uvek tražiti kvotu, dobra je kvota koja postoji zakonska.Dajte u samoj stranci, u opštinskom, u mesnom, u gradskom odboru borite se da budete vidljivije. Nije lako, pa ni muškarcima nije lako među sobom, i tamo ima trvenja. Politika je teško ratište, gde se mnogo krvari, mnogi odustaju, ali ako ostaneš do kraja mnogi popuste pred tvojim strpljenjem, upornošću i pred istinom i jačinom tvojih ideja.Samo jedna poruka dragim kolegama, muškarcima. Maja je rekla – ne treba vi nama ništa da poklanjate, nije ovo vaše, pa sad vi nama dajete deo. Razmišljajte o ovom Predlogu zakona, ovo nije ženama veći procenat, ovo je manje zastupljenog pola. Šta kad vi jednom budete manje zastupljeni pol? Možda je to daleko za Srbiju, ali hajde da razmišljamo o tome kad budemo sa druge strane.Dosta o ovome, pričaćemo u subotu dalje. Hoću da se vratim na Predlog zakona koji tretira smanjenje cenzusa sa 5% na 3%.Ono što je rekao kolega Martinović i ja ću ponoviti dobar deo njegovog izlaganja, ne zato što ja ne umem drugačije da govorim o ovome, nego je on uboo u suštinu. Na samom početku obrazlažući Predlog zakona govorio je o tome da su Skupština treba da bude i politika je mesto sukobljavanja ideja, dobrih, loših, građani odmere, mi pojačamo kampanju, i jedni i drugi, i na kraju građani posle te kampanje donesu odluku. Dajte da ovde ratujemo idejama.Ne treba nam ulica, ne trebaju nam ovakvi ili onakvi mediji, ne treba da razmišljam hoću li obmanuti birača na ovaj ili onaj način, na različita sredstva. Dajte Skupštinu, dajte da razgovaramo. Zašto nema nikoga kad pravimo budžet? Dajte izađite i recite – Vučićev budžet je loš, naprednjaci nisu dobro uradili, pogledajte šta je bolji budžet. Što to nismo čuli?Evo, nije valjao Predlog izbornog zakona za žene i Čomićka uzela i napisala žena. Krivo mi je što ja nisam to napisala. Ko mi je kriv što se nisam setila? Žena se setila, napisala, mi rekli – predlog je odličan, dajte podržimo. Lično, politički, nisam zadovoljna. Zašto to nisam ja? Zato što želim da pravim rezultate. Ja sam ovde zbog rezultata, zbog građana. Neko je uradio, pružam mu ruku – svaka čast.Još jedna stvar, kada je Čomićka u pitanju. Verovatno ćemo u narednim mesecima tek videti poteze. Za mene je pristojno što je gospođa Čomić ušla u parlament da progovori u ime građana koji su je birali. Njen Predlog zakona je glas građana sa terena. Možemo mi da tumačimo, naprednjacima se to jako dopada, od bojkota nema ništa, DS više ne bojkotuje, njegov poslanik sedi u sali. Možemo tako da spakujemo priču.Ali, nemojte ime ove žene da se provlači kao motiv za priče Draga Đilasa koji nema snage da prizna da ne može da napravi dobar rezultat. Njegova rečenica da svako ko ne izađe na izbore, svako ko izađe na izbore nije opozicija, je takva uvreda za sve kolege koje su decenijama u opoziciji, koji imaju ozbiljne političke stranke koje decenijama postoje, koje imaju hiljade građana svojih članova, Đilase, to su ljudi koji misle drugačije od tebe, koji kritikuju Vučićevu stranku i Vučićevu politiku, ali misle drugačije od tebe.Đilase, nisi ti opozicija u Srbiji, ne određuješ ti opozicioni način razmišljanja i delovanja. Možda bi želeo, ali žao mi je, politički život u Srbiji zavisi od više činilaca. Na prvom mestu od političke volje naroda i birača.Kad smo kod političke volje birača, ona će se bolje videti smanjenjem cenzusa sa 5% na 3%. Bolje će se videti, jer ono što reče moj kolega Orlić jednom – šta kad je dobra ideja, odlična, koje se niko nije setio, dolazi od lidera jedne male stranke, kako da građanin uvede tu ideju u parlament?Nema, čovek je na 3,5, ne 3,7, na 4,2, ne prolazi 5% nikako, a nosi dobre ideje, za jednu grupu građana nosi dobre ideje. Mislimo da je smanjenje na 3% odlična priča da čujemo i tu dobru ideju.Nama to donosi najviše štete, jer ćemo smanjiti naš broj poslanika, uslovno rečeno, sada gledano. Moramo da sačekamo rezultate izbora, ja zaista verujem na prvom mestu u ljude koji čine moju stranku, a onda svakako za sve ljude koji glasaju za nas.U životu inače najviše cenim kad neko radi, kad nije primoran, ono što ne mora. Baš cenim te poteze zato što nije primoran, jer smo mi danas dosta stvari primorani u životu i u poslu. Ovo što je Aleksandar Vučić uradio da nanese sebi direktnu štetu, da napravi dobro za političku scenu u Srbiji, za demokratsko raspoloženje, za bolju sliku demokratske volje građana Srbije je stvar o kojoj ćemo još dugo dugo pričati u vremenu koje dolazi.Slično tome i ovo što je uradila Čomićka danas, što je suprotno odluci o bojkotu, došla da u ime građana razmatra jedan predlog zakona. Hvala ja ću se nadovezati kratko na govor prethodne koleginice i reći da sam se možda i ja setila nečega čega se niko drugi nije setio. Najpre bih govorila o predlogu koleginice Čomić, a to je da se poveća kvota za učešće žena u politici, SMS i ja naravno da to podržavamo.Ostaje gorak ukus što danas u parlamentu deluje zaista kao da mi žene molimo muškarce da nam nešto daju. Naravno, u idealnoj situaciji bili bi bar 50:50. Kao što mnogi nisu verovali ženama koje su se pre 100 godina izborile da žene imaju pravo glasa i da mi danas budemo ovde, verovatno mnogi od vas ne veruju da je moguće usvojiti i moj predlog, odnosno dopunu predloga gospođe Čomić, a to je da se na svakoj izbornoj listi među prvih 10 kandidata, napominjem, dakle ne na svakih 10 kandidata, nego u prvih 10 kandidata nađe jedna osoba sa invaliditetom.Meni

te ideje negde će sigurno stići Srbiju za 10-15 godina i ma koliko vam to delovalo čudno i ako ne podržite taj moj predlog, verujte mi da će se u ovom parlamentu usvajati neki sličan predlog, ako ne taj.Zbog taj.Zbog čega je ovo važno? U Srbiji imamo između 10 i 15% populacije koja spada u kategoriju osoba sa invaliditetom. To je više nego pripadnici bilo koje druge stranke nacionalnih manjina. Međutim, osobe sa invaliditetom ne mogu po zakonu da se organizuju kao manjinska stranka, dok stranke nacionalnih manjina mogu.Vi znate da negde nas obavezuje da u nekom periodu za određene manjinske stranke i rezervišemo mesto u parlamentu. Primera radi, pazite sada neverovatnu stvar, Uganda ima pet rezervisanih mesta u svom parlamentu za osobe sa invaliditetom, a u lokalnim parlamentima u obavezi je da svaka lista ima najmanje jednog muškog i jednog ženskog kandidata koji ima invaliditet.Zbog čega je ovo važno? Važno je da jednoj grupaciji koja trpi viševekovnu diskriminaciju obezbedimo minimalnu moć kako bi mogla da zastupa svoje interese i bori se za unapređenje ove grupe, a sve sa idejom da ravnopravno učestvuje u svim društvenim aktivnostima i dovodi do bolje ekonomske situacije u zemlji.Dakle, ideja je da ova populacija ne bude stavljena u položaj pasivnih korisnika socijalnih davanja, već da kroz političku moć, kroz političko učešće afirmiše i motiviše druge ljude i obezbedi podršku da se i od ovih ljudi izvuče maksimum kako bi i oni zadužili svoje društvo, a ne bili samo teret društvu.Ja mislim da Srbija jeste zrela da usvoji ovaj predlog i to naravno ne zavisi apsolutno ni od koga sa strane, nego isključivo od nas. To bi u praksi značilo da ako u parlamentu prođe 10 do 15 lista, to bi bilo 10 do 15 osoba sa invaliditetom, nemojte misliti da i sada nema više osoba sa invaliditetom nego što zvanično mislimo da jeste. Možda nemaju svi papir, ali je činjenica da iako ima više osoba, ti ljudi nemaju interes da se bore za ovu populaciju. Dakle, od vas drage koleginice i kolege zavisi da li ćete to podržati u danu za glasanje.Što se tiče predloga SNS o smanjenju cenzusa na 3%, Stranka moderne Srbije, to ste već imali više puta priliku da čujete, to podržava. Međutim, mi smatramo da je možda čak i veći problem od cenzusa broj potpisa koji politički subjekt treba da sakupi da bi prvo osnovao stranku, a onda izašao na izbore. Dakle, vama je, ako želite da se bavite, da se čuju vaše ideje koje, recimo, ne zastupaju većinske stranke, potrebno minimum 50.000 evra samo da registrujete stranku, i to samo da platite overu potpisa, a da ne govorim o iznajmljivanju kancelarija, ljudi koji će tamo sedeti, dežurati i celoj toj infrastrukturi, da biste uopšte predali parlamentarnu listu. Dakle, trebalo bi razmisliti i o tome, jer je pitanje da li je veći problem cenzus ili uopšte način da se uđe u trku za cenzus.Što se tiče ovog dela o nacionalnim savetima, odnosno o tome da nacionalni saveti daju potvrde da neka stranka zastupa interese određene manjinske zajednice, mi smatramo da to nije dobro. Daću vam primer makedonske nacionalne zajednice. Imate tri stranke makedonske nacionalne zajednice registrovane u Registru političkih stranaka. Nisu sve ni jednako bliske, ni jednako mrske postojećem Nacionalnom savetu makedonske nacionalne zajednice. Pri tom i po zakonu nacionalni saveti nisu političke organizacije, odnosno ne bi smele da budu, mada na terenu imamo da su i te kako politizovane, pa onda što da ne. Razmislite o tome da se oni pretvore u političke stranke, pa da se bave politikomSmatramo da bi tu moglo doći do zloupotreba i sukoba interesa i da to treba definitivno rešavati na drugačiji način. Više o svom amandmanu, naravno, u pojedinostima. Hvala vam.

jednu raspravu koja je daleko iznad kvalitetne. Dakle, jednu vrlo iscrpnu i, pre svega, sa puno detalja o svim temama koje su danas na dnevnom redu.Pre svega bih podvukla nekoliko stvari i za, eventualno, kraj današnjeg dana i današnje sednice koje se tiču Zakona o smanjenju izbornog cenzusa sa 5% na 3%, koji je SNS, kao predlagač, i dala, a to je da ova promena daje jedan dodatni impuls razvoju moderne a mi smo već na tom putu, evropskim vrednostima. Ovo je predlog koji daje nadu i ulaganje u budućnost demokratije u Srbiji.Mogućnosti Srbiji.Mogućnosti koje ove izmene cenzusa sa 5% na 3% daju i pružaju jesu dodatno razvijanje političkog života u Srbiji i mogućnost da u društvu situaciju koju imamo, pre svega političku, u najvećoj i najpreciznijoj meri preslikamo i na narodni dom, odnosno na parlament.Kao što smo mnogo imali priliku danas i da čujemo, u ovoj situaciji smanjenja cenzusa jedina stranka koja može da izgubi jeste jeste upravo SNS, i to zbog proporcionalnog sistema, Dontovog sistema koji nam služi za obračunavanje odnosno krajanje mandata na kraju izbornih rezultata. Dakle, mi smo jedini koji u ovoj raspodeli možemo da izgubimo, ali nekoliko puta smo naglasili i dovoljno je čuti svaki put da je interes Srbije ispred svakog pojedinačnog, političkog interesa ili bilo kojeg drugačijeg.Ovo je jedna izvanredna prilika da čujemo šta misle manje stranke, manji pokreti, grupe građana. To je prilika za lokal, prilika za grupe građana i prilika da se i u parlamentu sutra čuje jedna drugačija politika, da se uz jedan širok društveni konsenzus zajedničkim snagama ujedinimo i vodimo unutrašnju i spoljnu politiku zarad razvoja naše države.Podsetiću vas i dati jedan egzaktan primer, nisam sigurna da smo to danas imali priliku da čujemo, a vezan je za rasipanje glasove koje smo imali priliku da vidimo na prethodnim izborima. Godine 2014, podsetiću vas, četiri stranke, četiri liste su bile između 3% i 5%, više od tri, a manje od pet, i nisu ušle u parlament, 510.940 glasova

pokazujemo da nam je bitan svaki građanin, da nam je bitan svaki glas i da je najbitnija volja naših građana. Njihova volja će sutra krojiti politiku Republike Srbije, krojiti institucije i dati nam mogućnost da na dalje idemo u razvoj.Najavljeni bojkot Saveza za Srbiju, kao jednog dela opozicije, neće ni na jedan mogući način uticati ni na tok, ni na ishod i na rezultate izbora. On predstavlja jednu neodgovornost prema biračima, a nama je vrlo jasno da ovog bojkota zapravo i nema. Vi znate, a sada je i vrlo jasno, i ako smo do sada možda imali dilemu, više je nemamo, da Dragan Đilas u svoje ime, a rekla bih da svi ostali koji su u Savezu za Srbiju, nadam se da su u skorije vreme i obavešteni, izlazi na izbore preko svoje organizacije „Jedan od pet miliona“. Dakle, bojkot je samo izgovor za nedostatak poverenja građana. Ne smetaju njima izborni uslovi. Oni su po ovim izborima, od 2000. do 2012. godine, samo dobijali, i to od izbora za savet mesne zajednice, preko parlamentarnih do predsedničkih izbora. Dakle, poverenje građana oni nemaju i u to u to ime ide i njihov bojkot i priča o legitimnosti izbora.Da zaključim onom istinom koja će biti sutra svedok i vremenu jeste da legitimnost izborima jeste da legitimnost izborima daju samo građani, a ne fašisti i tajkuni. Hvala vam. Zahvaljujem.Prateći pažljivo raspravu i prateći dijaloge koje je današnji dan ishodovao, kako u hodnicima, u ovoj sali, tako pretpostavljam i u političkim strankama, bivajući prisutna i na sastancima Ženske parlamentarne mreže, želim samo da podelim sa vama da sadržaji amandmana koji su podneti, način na koji Ženska parlamentarna mreža i svi drugi poslanici budu predložili da taj amandman bude prihvaćen imaće rečenicu kojoj se raduju svi oni koji treba da glasaju u ovoj Skupštini, a to je kada predlagač kaže – prihvatam predlog amandmana, tako da postaje sastavni deo predloga zakona, pa ne morate da glasate. Dakle, sutrašnji dan, nastavak dijaloga za dobro svih onih u Srbiji zbog kojih mi postojimo. Zahvaljujem.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pitam da li neko želi da govori po članu 96. Poslovnika, odnosno da nije iskoristio svoje pravo iz člana

što jeste posledica dijaloga koji je poslednjih meseci vođen u parlamentu i van parlamenta između predstavnika vladajuće većine i jednog dela opozicije.Na kratko ću se osvrnuti samo na predlog izmene zakona, koju predlažu kolege iz poslaničkog kluba SNS, da se cenzus smanji sa 5% na 3% i još jednom naglasiti da one stranke koje su za izlazak na izbore su za izlazak na izbore bez obzira da li je cenzus 5% ili 3% i da se većina političkih organizacije, koje se zalažu za borbu na izborima, odlučila da izađe na izbore pre nego što je uopšte u javnosti započeta diskusija o tome da li je potrebno smanjiti cenzus.Ovo će u mnogome učiniti budući sastav parlamenta boljim iz razloga što nećemo morati da pristajemo na neke koalicije koje su možda teret onim partnerima u okviru koalicionog sporazuma. Mi već danas imamo nekoliko političkih organizacija uokvirenih u raznim savezništvima koji već sada, možemo da vidimo, predstavljaju teret jedni drugima, što zbog programske što zbog ideološke razlike, što zbog stava o tome da li je potrebno učestvovati na narednim izborima ili ne.S tim u vezi Stranaka moderne Srbije i naša poslanička grupa podržava predlog da se cenzus smanji sa 5% na 3%.Što se tiče predloga koji je Narodnoj skupština uputila naša koleginica Gordana Čomić iz Demokratske stranke, ja kao predstavnica ženskog dela parlamenta mogu samo da pozdravim ovakav predlog, s tim što mislim da on se može još dodatno unaprediti i da će možda i kolege iz poslaničkih klubova razmisliti o tome da obezbedimo što je moguće veće veće prisustvo manje zastupljenog pola na svim izbornim listama.Dakle, jedan od predloga, koji će uputiti naša poslanička grupa, je takav da u svakih pet kandidata budu dva manje zastupljenog pola. Nadam se da će i druge kolege podržati ovaj predlog ne samo naše poslaničke grupe, već da će i ostale poslaničke grupe imati isti ili sličan predlog i da ćemo takođe postići jedan konsenzus.Ono što je, čini mi se, za javnost možda najvažnije jeste da da budu upućeni u to da postoji jedna neformalna poslanička grupa koja funkcioniše u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Radi se o ženskoj parlamentarnoj grupi i moram da kažem da ova grupa u poslednje vreme zaista jako lepo sarađuje i da predlog gospođe Čomić, koja je uputila ovaj predlog izmene i dopune zakona u skupštinsku proceduru, naišao je na široku podršku unutar naše neformalne poslaničke grupe, odnosno ženske parlamentarne mreže i ja ću da se u to ime zahvalim svim koleginicama koje su lobirale unutar svojih poslaničkih klubova i možda onim kolegama koji nisu saglasni sa ovim predlogom uložile su dodatne napore da ih ubede da je važno da se u narednom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije nađe što je moguće veći broj žena.Mislim da smo našim učešćem u parlamentu uspeli u mnogo situacija da dokažemo da smo sposobne da upristojimo rad parlamenta i da uložimo dodatne napore kako bi smo imali poštovanje ove institucije u svakom mogućem obliku bilo da zastupamo interese Narodne skupštine van parlamenta u različitim aktivnostima koje kao narodne poslanice imamo, bilo u svojim nastupima u plenumu ili na odborima.S tim u vezi, poslanička grupa Stranke moderne Srbije podržaće i predlog koleginice Gordane Čomić da se u narednom sazivu i u narednim sazivima nađe najmanje 40% manje zastupljenog pola, odnosno žena. Hvala.

kao što sam i danas rekao podržaće predloge zakona koje je podnela poslanička grupa SNS u ovom izvornom obliku u kom su i podneti jer mislim da su poprilično dobri. Možda ima prostora za razmišljanje oko korekcije kada su u pitanju manjinske liste, kada su u pitanju pribavljanja uverenja od nacionalnih saveta tako da tu možda treba u danu kada budemo raspravljali u pojedinostima još razmisliti da li postoji jedan prostor da bi taj Predlog zakona bio još kvalitetniji.Zaista sam ubeđen i mislim da predlog koji je podnela koleginica Gordana Čomić zaista u ovom delu tehnički je nužno doraditi. Ako smo krenuli već sa intencijom da nemamo dovoljno svesti da manje zastupljenog pola bude u dovoljnoj meri na listama za naredne republičke izbore, onda treba i obezbediti ovaj uslov koji očigledno nije sporan bio niti među poslanicima, niti u javnosti u Srbiji, a to je da manje zastupljeni pol na listama dobije 40% zagarantovanog prostora kada su u pitanju i na lokalu i republičke liste, znači, praktično u političkom životu.Da bi to i tehnički bilo potpuno perfektuirano, kako to umemo da kažemo, mislim da zaista treba razmotriti i neke od amandmana koji su podneti i to ćemo u subotu, pretpostavljam, zbog uslova koje Poslovnik propisuje, ako sebi smem da dam za pravo, nastaviti da radimo i da pravimo jednu dodatnu analizu kako to obezbediti.Ono što je jako zanimljivo jeste ovo o čemu je govorila i koleginica Mihajlovska, ali mislim da u ovom trenutku zaista spoznaja svih političkih učesnika jednostavno je dovoljno jasna da ljudi koji nažalost imaju određeni stepen invaliditeta treba da budu zastupljeni u parlamentu i da se čuje njihov glas.Ono na čemu očekujem da će se poprilično lakše u nekom budućem sazivu, koji će bolje oslikati razmišljanje Srbije, upravo zbog ovog smanjenja cenzusa jer će više ideja moći da se čuje, da će građani biti građani biti i oni čije ideje nisu veće od 3, 3,5%, 4% biti zastupljene u ovom parlamentu uticati na to da nama jednog dana kvote bilo koje vrste ne budu potrebne ni kada su u pitanju manjinske grupacije, niti kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ili kada su u pitanju neke druge stvari. To je nešto na čemu mislim da postoji ozbiljan prostor na kome treba i može da se radi.Zašto? Zato što ovaj period od ovih osam godina do sada je obezbedio osnovne preduslove da je Srbija ekonomski stala na noge, da više to ne treba da bude osnovni prioritet, postoji jedan zamajac koji će nas nositi dalje i ne sme i da se zaboravi na taj deo, više nije udruženje lovaca kao što je to bila 2012. godine, koju smo zatekli, već postaje ozbiljan faktor odvraćanja bilo kakvog pokušaja agresije na Republiku Srbiju jer to jeste njen osnovni zadatak.Sada nam zaista ostaje mnogo više potrebe i prostora da upravo na ovakvim stvarima kada je u pitanju bolji život građana, kada je svaki pojedinac u pitanju u nekom budućem periodu i budućem radu parlamenta posvetimo svoju pažnju i angažovanje i ukoliko budemo o tome razgovarali na način na koji se u parlamentu u principu razgovara poslednjih nekoliko meseci, onda zaista ti preduslovi i postoje.Bez mnogo žuči, ali sa ciljem da zakoni koji se donose zaista budu isključivo i samo na dobrobit građana Srbije, ako rasprava u parlamentu se bude vodila oko toga,

čije ideje podržavamo, a usvajanjem ovih zakona i smanjenjem cenzusa na 3% zaista nećemo nikoga dovesti u dilemu kada bude zaokruživao listu koja mu je bliska da umesto da glasa za nju glasa za neku drugu, plašeći se da je to, hajde da tako kažem, kolokvijalno bačen glas.Srbija usvajanjem ovih zakona zaista do kraja u ovom trenutku podiže izborne uslove na jedan ozbiljan maksimum u ovom trenutku, a od toga koliko će kampanja biti pristojna i prihvatljiva zavisi od nas samih kako se budemo ponašali Ako dozvolimo da nas i dalje stimuliše ulični rečnik, nepristojnost, pokušaj upada tamo gde nekome nije mesto, želje da se na vlast dođe bez izbora, onda Srbiji dobro biti neće. Upravo ovakve rasprave, ovakve ideje, ovakav način funkcionisanja parlamenta jeste nešto što to zaista stavlja na marginu i ovo jeste jedan od najboljih načina da Srbija nastavi posle izbora 2020. godine da napreduje i da bude bolje mesto za život. Hvala. Hvala vam, gospođo predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, na kraju ovog dela rasprave, ja bih želeo da se zahvalim svima, apsolutno svima koji su uzeli učešće u ovoj diskusiji, što smo zajednički pokazali na najbolji mogući način danas da možemo, da umemo da vodimo dijalog, da to možemo da uradimo na najbolji mogući način da sa puno međusobnog poštovanja.Govorimo o stvarima koje su od zajedničkog interesa. Dakle, od interesa čitave države i čitavog naroda kome svi pripadamo. Širi konsenzus, da, to jeste, rekao bih najvažnija poruka koju šaljemo iz ove sale svi zajedno danas i drago mi je što je to primetio i tu poruku podvukao i ovlašćeni predstavnik jedne od opozicionih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. To je zaista tako, kada pogledate danas, mi nismo imali različite poglede na pitanje korisnog koje proizilazi na smanjenje cenzusa sa 5% na 3%. Dakle, to su primetili ne samo svi iz parlamentarne većine, ne samo svi koji su učestvovali kao opozicija u našem međupartijskom dijalogu, već i predstavnici onih stranaka koje nisu učestvovale u tom međustranačkom dijalogu.Pokazali smo da umemo da budemo korektni i da ono što je nesporno dobro, baš tako i ocenimo, bez potrebe da žuč prosipamo, bez potrebe da insistiramo na tome da nešto nije dobro samo zato što je nečiji predlog i to je jedna od najvažnijih poruka koje smo poslali danas.Upravo zbog takve poruke zauzimati neki stav refleksno nije dobro čim ga predlaže Aleksandar Vučić, nije dobro čim ga predlaže SNS, a ponekad čak nije dobro ako je uspeh Srbije. To dame i gospodo ne valja i u tome nikakve sreće nema. Evo, upravo su nas podsetili da neki ne umeju da budu iznad takvog načina poimanja stvari, Dragan Đilas, njegov lični portal „direktno.rs“ kako vidim, započeo je novi krug prostačke kampanje. Jedne potpuno nekulturne kampanje protiv šefa poslaničke grupe SNS Aleksandra Martinovića.Zbog njegovog današnjeg izlaganja zato što je rekao da nije dobro zauzimati stav refleksno, pa onda nipodaštavati uspeh ako ga zabeleži Srbija, niti potcenjivati nešto što predlaže SNS samo zato što to predlažemo mi. Zbog toga su se danas okomili na njega, uostalom vidim da ne štede po društvenim mrežama ni gospođu Čomić, ni sve druge koji su pokazali da u Srbiji postoje ljudi koji su kadri da razmišljaju iznad šablona koji pokušavaju da nam nametnu neki. na ulici sreća za neke, institucije pod noge, šablona koji glasi – u Srbiji ljudi treba da se doživljavaju kao politički neprijatelji i da postupaju jedni prema drugima sa mržnjom.Mi smo danas svi zajedno pokazali, koji smo danas debatovali, da to tako apsolutno ne mora da bude, da je Srbija mnogo drugačija zemlja u odnosu na to stanje kako bi neki voleli. Zbog toga, za ove koji nikada nisu srećni kada mi nešto dobro zajednički napravimo, neka oni uživaju u tome kako se osećaju i neka nastave da nas podsećaju da imamo šta da popravimo, a to ćemo upravo da uradimo usvajanjem ovog predloga. Dakle, da se više demokratije, više slobode i više prostora za delovanje u Skupštini obezbedi, da mi baš to hoćemo da predupredimo, da prevagne negativno osećanje, da prevagne mržnja i da prevagne poziv da se mi sukobljavamo. To treba da sagledamo zajednički.Takođe, pošto smo već postigli širok konsenzus, svi mi zajedno očekujemo da to primete i kao dobro pohvale i nevladine organizacije i gospođa Fajon, ali i svi ostale koji kažu da im je važno šta se u Srbiji dešava na političkoj sceni. Ako se Srbija oko ovoga slaže, a kao što ste videli, slaže se, onda očekujemo da u najmanju ruku vi budete dovoljno pristojni i da kažete – ni mi nemamo ništa protiv i mi smo srećni što ta zemlja napreduje i što je svakog dana samo bolje u odnosu na vremena koja je ostavila iza sebe, što se danas o sebi stara, što danas beleži uspehe, što beleži pobede, pa i ako to znači, a znači, da realizuje sa uspehom politiku Aleksandra Vučića i SNS, drago nam je kada je nešto dobro, a ne da je dobro, nego je više nego dobro. Hvala.

dnevnog reda.Nastavak sednice i rasprava o amandmanima u subotu 8. februara u 10.00